Zahvaljujem, kolega Parezanoviću.Reč ima narodni poslanik Branka Stamenković.Izvolite. Hvala.Dragi građani Srbije, obraćam vam se danas iz ovog Doma, vašeg Doma u kome mi jesmo samo vaši predstavnici koji se danas, evo sastao da ukinemo vanredno stanje za koje nas niko nikada nije ni pitao, da li uopšte treba da se uvodi u Srbiji, iako Ustav Republike Srbije jasno propisuje da vanredno i ratno stanje može da proglasi samo i isključivo Narodna Skupština.Dragi moji građani, vi koji površno pratite politiku zato što radite i po tri posla da bi prehranili svoje porodice i nas birate ovde da štitimo vaše interese, jel vi nemate vremena, morate da znate dragi moji građani da je 15. marta u Republici Srbiji izvršen državni udar, nakon što su tri visoka partijska funkcionera SNS, poimence Ana Brnabić, Aleksandar Vučić i Maja Gojković na nekakvom partijskom sastanku odlučili da prekrše Ustav, zabrane Narodnoj Skupštini da se sastane, suspenduju je, zabrane joj da raspravlja i odlučuje i praktično su oteli sve nadležnosti vaših predstavnika, dragi moji građani koje ste birali da ovde štite vaše interese.Sve su to uradili samo i isključivo, dragi moji građani zato što su znali da je Narodnoj skupštini bilo dozvoljeno da raspravlja o uvođenju vanrednog stanja i da joj je bilo dozvoljeno da raspravlja o ovim srednjovekovnim merama kojima smo bili izloženi poslednja dva meseca. Dragi građani, oni su znali da u ovoj Skupštini postoji minimum tri narodna poslanika, poslanika DJB koji bi se tome usprotivili, koji bi izneli drugačije argumente za drugačiji stav prema borbi protiv Koronavirusa, trezveno baratajući činjenicama, čime bismo smirili strah koji kod građana postoji, a koji je ova vlast, nakon što je ukinula Narodnu skupštinu bezočno raspirivala i dodatno pogoršavala umesto da građane smiri, samo zato što svoje građane ne poštuje, što zna da poverenje građana nema i što se plaši da se na bilo koji drugi način obezbedi zdravlje stanovništva, osim represijom i silom.Ljudi su, narod naš je, gospodo moja draga, to su razumna bića. Kada imaju poverenje u svoju vlast, dovoljno je da im propišete preporuku, niko normalan ne želi da se zarazi od Koronavirusa. Ne možete uvoditi srednjovekovnu meru karantina za starije od 65 godina da mesec i po dana ljudi ne mogu sunca da vide. To je gore čak i od srednjovekovne mere. U srednjem veku su bolesne ljude zatvarali u karantin, a ne zdrave. Za ovaj virus se zna, za koga je opasan, a za koga nije.Dragi moji građani, od 1000 zarađenih, 900 ljudi nema nikakve simptome, ni ne znaju da su zaraženi, preleže grip bez ikakve potrebe. Sto ljudi ima nekakve simptome, od njih, 10 ima teške simptome i zahteva hospitalizaciju. Vaš je posao, draga moja vlasti SNS bio da zaštite tih 10, od tih 1000, da bismo stekli kolektivni imunitet, kao što ga je Švedska stekla, preko ovih 900 koji nemaju nikakve simptome

Zahvaljujem koleginice Stamenković.Reč ima predsednica Vlade Republike Srbije, Ana Brnabić.Izvolite. **Ana ovom trenutku, u odnosu na jučerašnji dan, Švedska ima 2941 2941 žrtvu Koronavirusa. To nam preporučujete? To je vaša opcija za građane Republike Srbije? Da 3000 ljudi bude mrtvo samo da vi ne bi nosili masku? Pa, to možda kada vi budete imali odgovornost za ovu zemlju.Mi nismo želeli da 3000 u Republici Srbiji umre zato što vi ne verujete u Kovid – 19 i zato što ne želite da nosite maske. Poštovani građani Republike Srbije, vi ste sada čuli koja je to strategija. Trebali smo da budemo kao Švedska. Švedska će imati preko 3000 ljudskih žrtava od Kovida – 19.Ne postoji vikend koji je zaslužio da se izađe napolje da bi sačuvali 3000 ljudskih života. Da, trebalo je sedeti kući, trebalo je čuvati živote. Ako nam nudite švedski model, hvala vam što ste rekli tako otvoreno, govorite nam da smo trebali da imamo preko 3000 ljudskih života u Srbiji, da preko 3000 ljudi u Srbiji umre.Hvala umre.Hvala vam što ste rekli šta je bio vaš plan i građani pretpostavljam, da u velikoj meri bi svakako podržali naš plan gde nemamo sve te ljudske živote. Hvala.

Poštovani predsedavajući, uvažena predsednice Vlade, gospođo Brnabić, poštovani prvi potpredsedniče Vlade, gospodine Dačiću, kolege i koleginice narodni poslanici, pa posle mesec i po, stekli su se uslovi za ukidanje vanrednog stanja, a današnja rasprava je upravo prilika da se kaže da se Srbija uspešno prilagodila novonastaloj situaciji u sprečavanju zaraze da ćete se složiti sa mnom da smo na vreme progutali gorku pilulu i uveli teške mere koje su za cilj imale da sačuvamo živote ljudi i u tome smo uspeli, iako ta borba još uvek traje, iako su izazovi svakodnevni.Moja

da borba protiv Koronavirusa i dalje traje i da ona nije poligon, niti sredstvo za političko delovanje i za zloupotrebu kakvu smo mogli da vidimo danas na početku zasedanja u režiji narodnog poslanika Boška Obradovića.Ko nije razumeo ili nije želeo da razume da je u Srbiji postojao osnov za katastrofu zbog razornog delovanja Koronavirusom i da je vanredno stanje pružilo pravni okvir da se uvedu neophodne mere i da se privremeno ograniči kretanje ljudi da bismo sačuvali živote, po mom mišljenju ima problem sa realnošću sa kojom se danas suočava ceo svet. svet. Posle ovih mesec i po dana, možemo sa sigurnošću da kažemo da se nije reagovalo na vreme i odlučno, ozbiljno bi doveli u pitanje živote ogromnog broja građana Srbije.Srbija je izbegla crni scenario kakve su imale mnogo razvijenije zemlje od nas i u tome smo uspeli zato što smo sačuvali naš zdravstveni sistem i zato što nismo dozvolili da nam ljudi umiru zbog nedostatka medicinske opreme. Zbog toga je za sve učinjeno do sada u sprečavanju širenja Koronavirusom bio veoma važan stav medicinske struke, naših sjajnih lekara, ali i političke hrabrosti i liderstva koje je pokazao predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, ali i ceo državni vrh.Nije vrh.Nije bilo lako trčati trku za životom u prethodna dva meseca, nije bilo lako da imamo pune prodavnice, da nabavimo lekove, da obezbedimo laboratorije, da obezbedimo maske, rukavice, respiratore i sve što je potrebno da bi život građana funkcionisao normalno, nije bilo lako vratiti desetine hiljada ljudi iz inostranstva koji su bili zarobljeni na granicama zato je važno da se po mom mišljenju u ovoj raspravi danas, ali i u narednim danima veoma transparentno i jasno pokaže šta je sve preduzeto, koliko je novca potrošeno za te preduzete mere.Ja znam koliko to dnevno dnevno oduzima vremena, s obzirom na redovne aktivnosti, ali zbog toga što se pojavljuju dezinformacije veoma je važno da da se neke stvari i ponavljaju i da građani Srbije upravo do zvaničnih predstavnika Vlade čuju i zvanične informacije.Deo opozicije, kao što možemo da vidimo i danas, odbio je učešće da učestvuje u parlamentu. Oni su prethodnih dana i pozivali građane Srbije da krše mere Vlade Republike Srbije, rizikuju svoje zdravlje i izađu na ulice. Oni su na žalost i uništili aplauz koji je bio namenjen našim sjajnim lekarima i medicinskom osoblju lupanjem u šerpe, ali su otišli i korak dalje, po mom mišljenju i mišljenju većine mojih kolega, time što su zloupotrebili decu u političke svrhe.Poštovani građani Srbije, nikada se do sada u Srbiji nije desilo da bilo ko u političke svrhe, kao što je to uradio Dragan Đilas, koristi decu, koristi porodicu koja je svetinja i koja je osnovna ćelija društva.Politika društva.Politika Saveza za Srbiju jednostavno nema racionalnog objašnjenja. Njihov cilj je da pošto-potom dođu na vlast i prosto njihove performanse i sve ono što što žele možda i u narednom periodu da urade, na to nas podsećaju gotovo svakodnevno. Prvo je to uradio Dragan Đilas sa svojim suzama zbog njegove dece koja nisu pomenuta, a danas je to uradio Boško Obradović, koji po ko zna koji put do sada, kao narodni poslanik, nije poštovao ni ovaj dom, niti je poštovao zastavu Srbije kao državni simbol.Zamolila bih građane Srbije samo da zamisle u svojim glavama samo jedan dan na vlasti Boška Obradovića. Kakav je bio Dragan Đilas, to vrlo dobro znamo, koliko je dece i porodica zaplakalo zbog 400 hiljada ljudi koji su ostali bez posla kada je on bio na vlast vrlo dobro znaju građani Srbije nasuprot njegovih 619 miliona evra koliko je on prihodovao, a da mi to znamo dok je bio na vlasti.Takođe, vlasti.Takođe, želim da zamolim građane Srbije da razmisle o tome kada je Srbije, s obzirom na to da se ekonomske mere za oporavak privrede od virusa Koronavirusa već primenjuju, znači da razmisle kada je Srbija u svojoj novijoj političkoj istoriji mogla od svojih prihoda za ekonomski oporavak, od bilo čega, da izdvoji 5,1 milijardu želela bih da pošaljem još dve poruke. Prva je da treba da spustimo loptu, da prosto spustimo tenzije, ukoliko je to uopšte moguće, s obzirom da se izborne radnje nastavljaju i da su izbori 21. juna, ali da razmislimo da nam je u ovim teškim vremenima potrebna podrška, potrebna solidarnost, potrebno razumevanje, a 21. juni će svakako biti datum kada će se građani Srbije izjašnjavati u kakvoj Srbiji želimo da živimo i šta je najbolje za našu decu. Zahvaljujem, koleginice Filipovski.Reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući.Uvaženi gospodine Dačiću, dame i gospodo narodni poslanici, danas smo na toliko očekivanoj sednici na kojoj raspravljamo o ukidanju vanrednog stanja, a i sami znate koliko ljudi se interesovalo za to kada će biti ukinuto vanredno stanje, da li će posle ukidanja vanrednog stanja i dalje važiti određene mere.Smatram da je od velikog značaja to što ste vi gospodine Dačiću tu i gospođo Brnabić, koja trenutno nije, ali celog dana odgovara na pitanja, jer je od velikog značaja da se građanima zapravo razjasni šta se desilo, ali i kakav život uz ovaj virus na žalost nas očekuje.Na prošloj sednici govorili smo o merama koje se odnose na zdravlje ljudi koje smo potvrdili, ali smo imali prilike da govorimo i o merama koje su nešto kasnije usledile, a odnose se na našu našu ekonomiju, na našu privredu, odnosno odnose se na one mere pomoći koje će biti primenjene da bi se prevazišle posledice ovog virusa. Na toj sednici je bilo poslanika koji nisu želeli da nose maske, ni rukavice, koji su se protivili tim merama zaštite i ja smatram da su oni naše zdravlje, nas ostalih koji smo se štitili od virusa, čak i ugrozili.Danas je sednica počela na malo drugačiji način. Mogli smo da vidimo jedan performans koji je Dragan Đilas smislio i ponovo je poslao još jednog od svojih klovnova da prave cirkus od Narodne skupštine. Meni je drago što je to trajalo kratko i što im to nije uspelo, ali mi je takođe drago što su oni danas pokazali kako poštuju institucije, kako poštuju građane Srbije koji su za njih glasali da budu narodni poslanici, da rade svoj posao, da budu glas naroda, da primaju platu za taj posao. Drago mi je što su pokazali na koji način bi oni vršili vlast možda nekad, nadam se da i ne.Još sam želela da kažem da smo svedoci teških udaraca koje svakodnevno trpi Aleksandar Vučić, ali nažalost i njegova porodica, jer njima nije dovoljno što napadaju samo njega, moraju da napadaju i njegovu decu i porodicu i da čak i decu i roditelje uvlače u jednu prljavu kampanju koju oni nazivaju političkom kampanjom. Tu u stvari nema politike. Zna se šta je politička borba, zna se šta je borba argumentima, borba činjenicama i borba između pristalica različitih političkih partija. Ovo što oni rade je isključivo pokazivanje mržnje zbog nemoći. Ovo su neuspeli pokušaji da se na svaki način oslabi predsednik i država. Ali, vidite i sami da Aleksandar Vučić iz svake te priče u koju je upleten i nasilno umešan izlazi sve jači.Pravi jači.Pravi političar, državnik, onaj koji je već mnogo puta dokazao da je najznačajnija borba za njega borba za građane i borba za Srbiju, Aleksandar Vučić je rekao da neće i nije odgovarao na svakodnevne napade, rekao je da neće i nije pominjao imena svojih političkih protivnika dokle god traje vanredno stanje, dokle god nije siguran da svi zajedno pobeđujemo u borbi za život i zdravlje naših građana.Za

kampovali su u parku, pravili su proteste, urlali su na ulicama, upadali su u RTS, u Narodnu skupštinu, u druge institucije, pozivali na linč predsednika i predsednice Vlade, maltretirali su predsednicu Skupštine, opsedali su Predsedništvo, rušili su radove na trgu, kršili su na kraju policijski čas. Sve ono što bi radili sutradan kad bi došli na vlast.U svojim medijima, na portalima, na društvenim mrežama svakodnevno razapinju i Aleksandra Vučića i njegovu porodicu i svakoga ko stane u njegovu odbranu. Oni prvo nisu hteli na izbore, pa su onda malo hteli na izbore, pa opet malo nisu hteli na izbore, a sad ne znaju da li će na izbore. Njima zakoni jesu odgovarali jer su ih oni doneli, a onda im nisu odgovarali jer smo ih svi mi primenjivali. Oni ne znaju da li u našem društvu ima ili nema demokratije.Da vam kažem nešto, dame i gospodo, svi vi koji ne možete da rešite da li ćete na izbore ili nećete na izbore, izađite na izbore konačno da vas SNS sa svojom koalicijom pobedi, da vam konačno stavimo do znanja gde vam je mesto i da prestanete sve nas da maltretirate svakoga dana sa time da li ćete na izbore, nećete na izbore, koji će političar da plače, a koji političar neće da plače.Sve ovo nije dovoljno, već sada, naravno, i Vučićeva deca moraju da budu upletena u celu tu priču i da budu na tapetu. Onda se ljute kad neko na to ukaže. Šta treba KRIK-u da targetira Danila Vučića, da ga povezuje sa kriminalcima i da ga na taj način, vrlo moguće, dovodi u opasnost? Zašto Brkić iz „Tabloida“ poručuje da kad nas oni budu jurili jednog dana, sutradan, niko ne sme da pobegne, ni mali Vukan, ni Danilo, ni Milica? I zašto sve to prenose portali kao što je „Direktno.rs“? Zato što su to Đilasovi mediji. Zato što postoje ljudi koji su plaćeni da zastrašuju političke neistomišljenike Dragana Đilasa.Sve to što se nama dešava mesecima unazad kulminiralo je zadnjih nekoliko dana, evo i tokom trajanja ovog vanrednog stanja, a posledica je isključivo nemoć onih koji nemaju nikakvu ideju, koji nemaju ništa iza sebe što su uradili, koji nemaju nikakav argument, koji nemaju program, koji nemaju politiku.Dana 21. juna narod će takvim ljudima reći ne, a reći će da politici, programu i to programu Aleksandra Vučića i SNS. Hvala. Zahvaljujem, koleginice Žarić Kovačević.Reč ima narodni poslanik prof. dr Žarko Obradović. **Žarko Hvala.Poštovani predsedavajući, poštovana predsednice Vlade, poštovani prvi potpredsedniče Vlade, koleginice i kolege, dozvolite da i ja kao jedan od predstavnika Socijalističke partije Srbije u ovoj Narodnoj skupštini Republike Srbije kažem povodom Predloga Vlade za ukidanje vanrednog stanja. Predsednica Vlade je na početku današnjeg izlaganja obrazložila razloge zašto se predlaže ukidanje vanrednog stanja i svi navodi koje je ona iznela apsolutno stoje. To i današnji podaci potvrđuju, broj zaraženih osoba virusom COVID-19 je danas manji nego ikad pre.Ono

te kriterijume i u kojoj meri i na koji način. Ja bih želeo da istaknem taj detalj zato što je važan, zato što smo mi kao Republika Srbija od početka sarađivali sa Svetskom zdravstvenom organizacijom. Bili smo deo, da tako kažem, tog jedinstvenog fronta borbe protiv ove pandemije. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji je rekao da je Srbija uspešno obavila svoj posao. On je, doduše, rekao to pre dve-tri nedelje, ali to podaci pokazuju, da je Srbija uspešno obavila posao borbe protiv virusa,

ostali gledamo svakog dana dovoljno govore da je Srbija tu bila uspešna.Mislim da je najveća stvar, najveći posao koji je uradila naša država, mislim i na predsednika države i na predsednika Vlade i na celu Vladu, kako one ministre koji su bili u kriznom štabu, tako i one koji nisu, da su uradili jedan za građane važan posao i pokazali su kako se može boriti protiv pandemije. Naravno, lekari i celo i celo medicinsko osoblje su tu podneli najveći teret, ali se pokazalo da imamo veoma kvalitetno zdravstvo, da imamo kompetentne ljude, da imamo, ako tako mogu reći, fleksibilno zdravstvo zato što smo sve to uspeli u kratkom vremenu. Ne zaboravite, vanredno stanje je uvedeno pre 50 dana, prvi slučaj je zabeležen 5. marta, znači pre dva meseca. Pokazalo se da naš zdravstveni sistem može da se brzo prilagodi novoj situaciji.Ne treba smetnuti s uma da je virus, iako o njemu svi pričaju, još uvek apsolutno u velikoj meri nepoznat, zato što se uvek javljaju neki lekari sa pojedinim teorijama, ali ja se sećam pravila Svetske zdravstvene organizacije koje sam pročitao, da samo ono što je naučno utemeljeno, što je provereno, što se pokazalo prilikom istraživanja kao konačno se može uzeti za konačnu istinu. Mislim da je u celoj ovoj borbi koji smo imali protiv Korone u proteklih dva meseca zdravstveni sistem pokazao jednu izuzetnu efikasnost. Građani su, naravno, bili odgovorni i mislim da i to nešto govori o društvu naše države Republike Srbije.Međutim, sutra mi nastavljamo borbu protiv ali na jedan drugačiji način. Vraćamo se u život i mislim da ti koraci treba da budu vrlo pažljivi. Postoje mere koje će se primenjivati. Vlada je dala i predlog onih mera koje se apsolutno ukidaju i onih koje ostaju na strani. Postoje oblasti života u kojima, primera radi mera socijalnog distanciranja će onemogućiti rad u punoj meri ili u potpunosti. Mislim i na obrazovanje, mislim i na kulturu, na sport, na nauku i druge oblasti gde gde postoji kao neki uslov, ako mogu reći, da se okupi veći broj ljudi i o tome treba voditi računa. Mislim da naš krizni štab krizni štab ima dobar manir da obaveštava tačno javnost o stanju zdravlja i borbe protiv Korone.Poštovana predsednice Vlade, mislim da bi na određen način trebali voditi računa unutar štaba, ako mogu skromno reći i o meri pojavljivanja, jer svaka reč članova štaba ima uticaj na nas građane, da svaka informacija bude tačna. Pravovremena je uvek bila, bile su i tačne, ali je važno ovaj ostatak borbe protiv Korone da ne napravimo neku grešku.Mislim da je Srbija pokazala jedno lepo lice u ovoj borbi protiv korone. Pored toga što smo videli i da imamo prijatelje koji nam pomažu u borbi protiv korone, videlo se da Srbija ima kapaciteta da pomogne i druge države. Drago mi je što smo pomogli i Republici Italiji i naravno Republici Srpskoj, ali i ponudili ostalima pomoć, jer mislim da je to dobro. Drago mi je što ste i vi, poštovana poštovana predsednice, juče na donatorskoj konferenciji u ime Srbije ponudili dva miliona evra kao naš doprinos da se što pre nađe vakcina i da što pre postane globalno primenljiv.Mislim da nema zemlje u regionu koja je pokazala toliku želju da

humanom i patriotskom aspektu rada Vlade, da se pomogne svima onima kojima je to moguće da budu među svojima.Naravno,

da je EU prvih dana pojave pandemije donela uredbu ili je donela propis kojim je na određen onemogućena nabavka medicinske pomoći za zemlje koje nisu članice EU. To ja razumem. To je njihov potez, ali objektivno to nije nešto što je išlo što je išlo nama u prilog i oni moraju da razumeju nas.Mi smo suverena država koja vodi računa o svojim interesima, vodi računa o svojim građanima. Nama je bila važna u tom trenutku pomoć koju smo dobili od Narodne Republike Kine i od drugih država koje sam pomenuo, pri čemu je EU apsolutno tu da kažem neupitna, ali moramo razgovarati o tome, ne treba da postoji sujeta sa bilo koje strane.Ono što je važno pomenuti, život od sutra od sutra vraća se u svoju normalu, ali je sjajna stvar koju je uradio Krizni štab pitanje ekonomije. Sve procene, ja govorim kao osoba koja se trudi da o onome što nam se dešava ili čime smo okruženi da sazna što više, video sam da će u ekonomiji stanje biti jako teško širom sveta. Vidim da se pominju cifre od

i Krizni štab koji se time bavio uradio prave mere vezano i za sprečeno otpuštanje, za pomoć, za odnos prema onima koji su zaposleni i mislim da je to sjajna stvar.Poštovana predsednice, ima jedna oblast javnog života gde bih želeo da pomenem i da imate to u vidu šta tu treba uraditi. Reč je o obrazovanju. Zašto pominjem obrazovanje? Svi učesnici procesa obrazovanja od predškolskog do visokog od 15. marta nisu aktivni u nastavi, na način da postoji neposredan kontakt komunikacije i razmena mišljenja sa drugom sa drugom stranom, između đaka i nastavnika, između profesora i studenata i ostalo. Kada pogledamo celu strukturu obrazovnog sistema objektivno, jedino će mali maturanti biti u jednoj čudnoj situaciji. Svi će ostali završiti svoj posao na način na koji je to predviđeno.Mislim da je sjajna stvar bila ovo što je Ministarstvo prosvete uradilo sa nastavom i sa lekcijama koje su putem interneta prenošene za đake. Razgovarao sam sa puno kolega. Mislim da će nastavnici tu apsolutno taj deo posla privesti kraju. Vlada je promenila uredbu. Dala je mogućnosti da sve to što se uradi u budućem vremenu bude urađeno na pravi način. Studenti će imati, kako smo obavešteni, krajem maja aprilski rok, onda u junu naravno junski.Ali, mali maturanti su u jednoj čudnoj situaciji zato što deo nastave prate preko malih ekrana, deo imaju nastave i provere svojih znanja sa nastavnicima. Imali su probu male mature. Ne postoji ili neće postojati do kraja školske godine, to je već dva i po meseca za njih, a za ostale đake tri meseca, neće postojati nikakav direktan kontakt i komunikacija i odgovor na postavljeno pitanje, u smislu ako nekome od njih nije jasno,

uz poštovanje mere socijalne distance, da ne postoji mogućnost da se neko zarazi. Mislim da je dobro što će se u drugoj polovini juna obaviti mala matura, da je dobro što će biti na nivou, kako bih rekao, u školi ceo kapacitet škole staviti na raspolaganje malim maturantima, da će i nastavno osoblje biti tu, ali se mora naći način da da nastavnici sa đacima ovaj deo nastave od 15. marta pa do kraja školske godine prevedu brojčano u ocene, a da Zavod za unapređenje kvaliteta, zavod koji priprema malu maturu, da uzme u obzir i to postojeće stanje, ako mogu reći, da prilagodi ova pitanja koja su bila od 15. maja.Znam da će Ministarstvo organizovati u školama početkom juna slobodne dane da bi đaci sa roditeljima mogli mogli za ono što im nije jasno razgovarati sa nastavnicima ili ukoliko postoji potreba da se popravi neka ocena, sve je to lepo, ali objektivno u dva, tri ili pet dana se ne može, kako bih rekao, ceo onaj proces koji dva i po meseca je postojao i za njih se mora naći pravo rešenje. Zato što će svi ostali na jedan dobar način završiti. Čak ukoliko neko od njih i nije savladao neku lekciju, naravno, uvek postoji drugi deo, postoji letnji period, postoji septembar, imaće vremena da se savlada sve ono što je deo ishoda znanja za određeni nivo obrazovanja, ali mali maturanti su u jednoj posebnoj poziciji i o tome treba voditi računa. Zato sam

Ne treba se mnogo, nažalost, ovo jutros što se desilo pokazuje način ponašanja aktuelne opozicije, jer opozicija koja nema ideju, koja nema program lično mislim da se provocira nasilje i pokušava se stvoriti neki događaj da bi se iz toga profitiralo. Ovo mogu reći zato što sam u ime naše partije bio jedan od ljudi koji je učestvovao u razgovorima sa opozicijom još od avgusta meseca prošle godine i to je jedna konstanta u njihovom ponašanju.Znate, prvo je bilo da li će biti stolova o unapređenju izbornih uslova, pa je bilo nekoliko sesija na Fakultetu političkih nauka i posle dve, tri sesije određene političke stranke koje su i danas protiv izbora su najavile bojkot izbora. Znate, kada neko u avgustu mesecu najavljuje bojkot izbora u aprilu, jer nismo znali da će nam se desiti korona, a evo sada će to biti kraj juna, onda to govori o njihovom strateškom opredeljenju. Znači, hoće razgovor – neće da učestvuju u razgovoru, hoće Narodnu skupštinu – neće da dođu u Narodnu skupštinu, hoće izbore – neće da učestvuju u izborima. Onda shvatite da je u stvari to jedna zloupotreba političkih institucija naše Republike Srbije i jedno promovisanje svoje pozicije na jedan potpuno pogrešan način.Mislim način.Mislim da moramo da pokušamo da njihovo ponašanje stavimo u drugi plan, jer lično mislim da su zloupotrebili jednu jako humanu i lepu akciju kao što je podrška lekarima za ono što su uradili za ovih 50 dana i ono što rade za sve građane Republike Srbije. Lupanje u šerpe je njihovo pravo, ali i zloupotreba apsolutno jedne humane aktivnosti naših lekara. Postoje izbori, kao i u svim drugim demokratskim zemljama, pa ko želi nek izađe, ali se mora promeniti rečnik. Zabranjeno je i nedopustivo je prozivanje dece bilo koga i predsednika Republike, ali i bilo kojih ličnosti koje učestvuju u javnom političkom životu Republike Srbije. Mora se promeniti rečnik zato što se Srbija promenila i moramo se menjati svi zajedno, pa čak i oni koji to ne žele naučiti da budu deo tih promena.U svakom slučaju, mislim da je Republika Srbija u ovih proteklih 50 dana od uvođenja vanrednog stanja uradila mnoge pozitivne stvari, mislim da to brojke pokazuju, a na nama je, kako kažu lekari iz Kriznog štaba, da preuzmemo deo lične odgovornosti i svojim ponašanjem pomognemo Republici Srbiji da što pre dođe do onog nultog broja i da što pre korona bude i zvanično proglašena kao slučaj koji više ne postoji u Republici Srbiji. Hvala vam.

„Kad divljaci iz Luzijane požele voća oni poseku stablo da bi ubrali plodove“. To je tiranija.Dame i gospodo iz vlasti, vi ste posekli sve temelje demokratije, posekli ste sve stubove demokratije u Srbiji, zgazili ste na ustavnost u Srbiji, zgazili ste na Ustav, zgazili ste na garancije osnovnih ljudskih prava, zgazili ste na ponos građana, ugrozili ste slobodu za koju su naši preci vekovima ginuli, koju su krvavo platili da bi je mi danas imali, da bi je mi ostavili našoj deci.Četrdeset i pet dana ova Skupština ne zaseda. pet dana izvršna vlast donosi sve odluke iz nadležnosti Narodne skupštine. Četrdeset pet dana izvršna vlast odlučuje o životima naših građana, odlučuje o tome da li će građani moći da koriste svoja ljudska ili prava ili ne, odlučuje o tome da li će primenjivati Ustav ili ne i to sve zarad jeftinih političkih,

pet dana mi narodnu suverenost ostavljamo na milost i nemilost izvršnoj vlast, da je ponižava kako god želi, da radi šta god želi sa Ustavom Republike Srbije.Sramota je što su i poslanici opozicije i poslanici vlasti, vas 242, se za to vreme se sakrili u mišije rupe i pustili da vam narodna suverenost bude oteta bez gotovo bilo kakvog otpora. To je sramota, jer su ta sloboda i ta narodna suverenost bilo ono za šta su se naši preci vekovima borili. Zašto? Jel smo se uplašili korone? Znate šta, da je moje pradede neko pokušao da uplaši pegavim tifusom danas ne bi bilo Srbije, zvali bi se Austrougarska i Austrougarska bi postojala još uvek.Jedna uvek.Jedna jedina institucija koja se oglasila za svo ovo vreme, jedna jedina, je bila Advokatska komora Srbije, koja je ustala i glasno rekla da je prekršen Ustav, da se Srbija nalazi u fazi državnog udara, da su ljudska prava ugrožena. Samo Advokatska komora Srbije. I državni tužilac i Ustavni sud su ćutali. Ustavni sud, valjda zato da bi mi danas ukinuli vanredno stanje, pa da kaže posle – nisam nadležan da odlučujem o ustavnosti ranijih odluka. To je velika sramota za Ustavni sud. To je nešto što se u istoriji ove države nikada nije desilo. Apsolutno nikada.Čuveni američki senator, Džordž Noris je u jednom govoru 1932. godine rekao da istorija pamti, kakav je to čovek bio, da li je ima hrabrost, da li imao integritet, da li je bio sebičan? Znate šta, pitanje je kako će ovaj saziv Narodne skupštine da prođe u istoriji. Za neke druge organe, pre svih za Ustavni sud, znamo oni su se u istoriju upisali, za Vladu neću da pominjem, to je već jasno kao dan, za državnog tužioca znamo, i on se upisao u istoriju.Po prvi put se sa slobodom igramo, kao da smo je dobili na tacni, a nismo. Vekovima naši preci ginu za tu slobodu. Ta sloboda, dame i gospodo, ono za šta vi sedite u Narodnoj skupštini, je narodna suverenost. To je najveći ideal slobode. E, za to su nam preci ginuli, ne za naše plate, ne za naša parking mesta, ne za naše sitne privilegije, za slobodu. Mi smo odgovorni prema građanima Srbije da im branimo tu slobodu.Jedina smo država u Evropi, jedina država, čiji parlament nije zasedao četrdeset pet dana. Znate šta je još bolje? Nikad u istoriji Srbije se ovo nije desilo. Nikad nadležnosti parlamenta, u istoriji Srbije, niko uzeo nije. Parlament je zasedao na Krfu, zasedao je u Nišu, pod bombama je zasedao parlament, samo smo se mi sakrili i pustili izvršnoj vlasti da radi šta god hoće.Još dalje od toga, na prošloj sednici smo dali Vladi nadležnost da donosi zakone. Da li se sećate toga? Doneli smo zakon koji Vladi daje mogućnost da promeni zakon. To se u istoriji parlamentarizma nikad nigde nije dešavalo.Mi moramo da zaštitimo ono što je ideal, moramo da zaštitimo narodnu suverenost, kad već nemamo Ustavni sud da ih zaštiti, kad već imamo sudije Ustavnog suda koji, ne da ne vrše svoju dužnost, nego ja ne znam za pojedine od njih koji su profesori Pravnog fakulteta kako će pogledati u oči studentima.

zato što kad bi neko slušao sa strane, ispalo bi da je stranka ili, ne znam, pokret ili ne znam kako se definiše, kome gospodin pripada, da je veliki branilac parlamentarizma, uloge parlamenta i političkih sloboda. Koliko ja većina vaših kolega nije ni učestvovala u radu ovog parlamenta. Pa, kako ste se sad setili uloge parlamenta baš u političkoj borbi? A da ne govorite, možete da se javljate koliko hoćete, ja vam samo kažem o sledećoj stvari, ne postoji čistija situacija u kojoj se uvodi vanredno stanje od ove. Ovo je vanredno stanje zbog zdravstvene situacije. Italija je uvela vanredno stanje 31. januara na dan kada, sutradan, od kada su bili prvi slučajevi korone.Drugo, korone.Drugo, podsetiću vas na mnoge neustavne poteze u prošlosti koje niste spomenuli, pošto govorite o ovom potezu kao nekom najradikalnijem. Prvo, izručenje Slobodana Miloševića koje je bilo potpuno suprotno Ustavu tadašnje Jugoslavije i Ustavu Srbije. U Ustavu Srbije je jasno U Ustavu Srbije je jasno zapisano bilo da je zabranjeno izručenje državljana Srbije. To je uradila Vlada Srbije na svojoj sednici. Gde je tada bio Ustavni sud?Drugo, kada je ubijen Zoran Đinđić, proglašeno je vanredno stanje, znate kako? U skladu sa tadašnjim Ustavom, ali uz dilemu gde ja ne sporim potrebu za tim, ali u toj situaciji nismo uopšte postavljali to pitanje. Da li je to vanredno stanje moglo da bude uvedeno za teritoriju cele Srbije ili samo dela Republike? Tako je pisalo u tadašnjem Ustavu. Niko nije postavljao od tadašnje opozicije to pitanje na takav način.(Saša

Pa, ja sam vas predložio u Vladu, nemojte da me razočaravate, molim vas.Što se toga tiče, vi ste govorili o sledećem, da je ovo izvedeno suprotno Ustavu. Ustav, mislim da je na prošloj sednici ovde ste i čitali tekst Ustava, znači, da ne ulazim sada, ali ovde postoje dve stvari. Ustav Srbije i zaista potreba društva da se uvede vanredno stanje, a vanredno stanje je uvedeno zbog vanredne zdravstvene situacije epidemiološke da bi država mogla da se odbrani od korone. Ustavno pravno je situacija takođe čista zato što je po članu Ustava definisano da ukoliko Skupština ne može da se sastane,

vi morate da prihvatite, ja vam želim da se prijavite za izbore, pa da vidimo, budite većina na sledećim izborima pa ćete vi da procenjujete. Narodna skupština je donela takvu odluku i nemojte da donosite takve ocene koje apsolutno ne stoje.Vi stoje.Vi možete da mislite, imate na to pravo. Ja vam samo kažem da je apsolutno netačno, našli ste pogrešan prilaz. Ovo je poslednja situacija na koju se prigovara zbog uvođenja vanrednog stanja. Ovo je situacija u kojoj je takav potez bio nužan. Da njega nije bilo, ne bi mogle da se sprovedu sve ove druge mere.Ja

Evo, ja sam kriv. Ja sam ga lansirao u politiku. Istina, malo mi je Vučić tu pomogao, pošto mi ga je on predložio, ali, u svakom slučaju, slučaju, suzdržite se od toga. Meni je drago da ste prisutni ovde. To je dokaz da se ipak razlikujete od nekih drugih. Prisutni ste i, naravno, imate pravo da govorite. Uopšte ne sporim to da imate suprotno mišljenje. Ja samo želim da osporim da osporim to tumačenje da je uvođenje vanrednog stanja bilo kršenje ljudskih prava, sloboda, a naročito Ustava.Da li je bilo kršenja ljudskih prava i sloboda? Pa, zbog toga se i uvodi vanredno stanje, zato što vanredno stanje podrazumeva ograničavanje određenih ljudskih prava i sloboda, ali na osnovu Ustava i zakona. To je velika razlika. Hvala vam.

Sram vas bilo!)Pratio sam ovu diskusiju i moram da konstatujem nešto.Gospođo Brnabić, u momentu kada je uvođeno vanredno stanje,

ograničavamo ljudska prava, ograničavamo slobode, itd.Sada imate drugu situaciju. Sada kada bi trebalo da se ukine vanredno stanje, mi imamo određene političke opcije koje su protiv ukidanja vanrednog stanja. Oni bi voleli da vanredno stanje traje u nedogled, da ne bi bili izbori.Mi imamo jedan paradoks u istoriji političkih scena u Evropi, u svetu. Imamo opoziciju koja neće da ide na izbore. Ja to zaista nikada nisam video u životu. Ovo je prvi put u istoriji da imate opoziciju koja neće da ide na izbore. Valjda je cilj svake opozicije da jedva čeka da ide na izbore, da pobedi? Pošto je ovo najgora vlast, evo, šerpe se lupaju svuda, mi smo diktatori, ovakvi smo, onakvi smo, valjda im je cilj onda da izađu na izbore, da nas pobede? Verovatno će to biti lako na nekim izborima. Pobedite nas i nikom ništa.Ali, ovo je prvi put da imamo opoziciju koja neće izbore i koja priželjkuje vanredno stanje u Srbiji. Jer, da kažemo građanima, i tu moramo da budemo potpuno iskreni - da bi izbori bili na kraju godine, na jesen, moramo da imamo vanredno stanje do tog perioda, pošto ne postoji nijedan drugi zakonski osnov zašto bi se izbori odlagali, osim ako nemate situaciju vanrednog stanja.Da vas podsetim - izbori se ne raspisuju ponovo. Izbori su već raspisani. A njihova procedura je prekinuta iz razloga vanrednog stanja. Ja stvarno stičem utisak ovde da neko priželjkuje epidemiju, da bi neko želeo da ovde imamo pet-šest hiljada mrtvih i da kaže - evo, Vučiću, jesmo ti mi rekli, zato izbore pomeraj za kraj godine.Ovde ispada da tamo u Italiji, u Španiji, u onim drugim zemljama, da tamo izgleda rukovode državama kreteni, pošto su tamo uveli takav policijski čas da niste mogli na ulicu da izađete nigde. A koliko je opasan virus, reći ću vam.Juče sam slušao podatak, u Italiji je ove godine za 40% veći mortalitet u odnosu na prethodnu godinu. godinu. I ovde neko hoće da se igra sa građanima?Moramo da kažemo, ljudi, da smo zakazivali Skupštinu, nije problem što se tiče nas poslanika, naravno da ima kolega koji su stariji od 65 godina, ali su problem ove spremačice, daktilografkinje, ljudi koji rade u restoranu. Ti ljudi su problem, mogli bi da se zaraze. Hoćete da ih nosite na duši, možda, ako im se nešto dogodi?Kako vas nije sramota da pričate takve gluposti? Ovde je valjda prioritetan cilj i osnovno ljudsko pravo zaštita života? I bogu hvala da je ova država zaštitila ljude. Ja vam na tome čestitam.Moram da kažem da nikom ovo nije bilo prijatno. Kako može da vam bude prijatno da sedite kod kuće? U smislu da ne izlazite nigde danima i da imate policijski čas. Naravno da je lepo sedeti kod kuće, ko ne želi da sedi kod kuće, taj očigledno ima ulicu za kuću. Ali, znate, biti zatvoren i imati ta ograničenja, kome je to lepo? Samo ludaku je to lepo.Ovde smo se borili za živote i to je nešto što je najvažnije. Ja sam veoma radostan kako je ova država izašla na kraj.Znate, danas je Sveti Georgije, svima čestitam krsnu slavu. I ja slavim tu krsnu slavu. On je ubio aždaju. Mi još nismo do kraja ovu aždaju koja se zove Koronavirus, ali Bogu hvala, nadam se da ćemo u tome uspeti.E, sad, moram nešto da kažem, pošto se očigledno zahuktava politička situacija. Ja sam ovih dana svašta doživljavao. Naravno, ne pada mi na pamet da idem da cmizdrim i da plačem, kao neki, pred kamerama, da zovem snimatelja, da mu kažem može, pa me snimaj. Ne pada mi na pamet to da činim, iako je to jezivo kada vam dođu preko tih društvenih mreža, gde imate gomilu idiota, namerno tako kažem, koji iza lažnih profila, pošto nikada nisu imali hrabrosti imenom i prezimenom da se predstave, pa vam psuju decu, pa vam prete da će vam pobiti familiju, da ćete vi završiti u Zabeli, da će vas obesiti, da će vam silovati ženu, sve sam to primao ovih dana. To je njihov rečnik.Naravno da oni to rade ciljano i smišljeno, pošto su to ozbiljne kampanje. Video sam juče kada je napadnut sin predsednika države, Danilo Vučić. U roku od pola sata, to je bila jedna stravična kanonada po tim društvenim mrežama, širenja tog teksta, gde vidite da je sve bilo unapred spremno, kao što je i kod Đilasa bila situacija unapred spremnog scenarija, gde dolazi snimatelj, kaže može, onda se on ono isplače, malo pozove Olju Bećković itd. Onda ide po društvenim mrežama, u roku od pola sata na hiljade profila to proširi. Tačno vidite da je neko tu sve organizovao, zato što su nemoćni i ne znaju više šta da rade od besa, jer ih narod neće. I onda moraju da glume žrtvu.Ali, to šta su oni meni slali, moram da vam kažem da me je to samo ojačalo. Vidim pišu razne krivične prijave. Pa, mene je svaka njihova krivična prijava i sve to što mi napišu, pa meni je to orden. Pa, ja sam ponosan na to, zato što se borim protiv njih, zato što se borim da takvi zlikovci više se nikada ne vrate u Srbiji na vlast, zato što su nas ogulili, zato što su nas uništili, zato što su upropastili ovu zemlju.Ja molim naše članove, ja sam taj, pošto kažu krivična je prijava da li je, ne znam, organizovao ove baklje ili podstrekavao, ma podstrekavao sam i podstrekavam i dalje! I pozivam ljude da im se suprotstave. A, što se tiče organizovanja, nažalost, nisam, ali sam spreman da prihvatim apsolutno sve to što mi navodite i ako treba da idem da robijam za svoje ideje.Nemam uopšte problem zato što ću im se uvek suprotstavljati, jer mi imamo za šta da se borimo. Ova država na čelu sa Aleksandrom Vučićem izgradila je na stotine kilometara puteva. Ova država bi ima 6% privredni rast u plusu da nije bilo koronavirusa. Za razliku od njih koji su imali 26% nezaposlenost, danas smo sveli na evropski nivo, odnosno čak i ispod evropskog nivoa nezaposlenost. Dolaze nam fabrike, priznati smo svuda u svetu. Negde možeš i da se zaposliš, možeš i da radiš, da imaš i neku platu. U njihovo vreme uništili su kompletan privatan sektor. Ljudi su iz privatnog sektora trčali da rade u državne firme. Danas je, Bogu hvala, obrnuti proces zato što ljudi imaju neku privrednu inicijativu, beže iz državnog sektora, sektora, idu u privatni sektor, i to je znak da se privreda oporavlja.Mi imao razloga za šta da se borimo. Ja molim naše članove da se bore. Ne smeju nikako da pokleknu. Ja znam da su to strašni pritisci, to je jezivo izdržati, užasno je teško to izdržati, ali moramo da budemo jaki zato što imamo razloga jer branimo našu zemlju. Bukvalno branimo našu zemlju da se ovakvi tajkuni i lopovi nikada ne vrate.Molim vas lepo, pa vi idete pred njegov stan tamo na Vračar, da ga branite, a što ga ne pitate odakle mu taj stan. Znate li koliko vredi kvadrat na Vračaru, baš tamo gde on ima taj stan? Uzgred budi rečeno, jedan moj prijatelj je jako lepo rekao - mi nemamo gde ni na Vračaru da pustimo razglas, jer gde god da pustimo biće negde njegov stan. Što ne pitate kako je za sve vreme svog gradonačelnikovanja i dok je bio ministar što ne pitamo kako je stekao tolike milijarde? Što to niko ne pita? Oni se obraćaju sirotinji sa Vračara gde je kvadrat 3.000 evra.Znate, pošto su lagali da sam ja upalio tu baklju na krovu zgrade, ne, gospodo, upalio sam je sa svoje terase, pozivam vas kao pravi domaćin, možete da dođete kad god hoćete na kafu. Ja živim na Banjici, na 22 spratu, radničkom soliteru, od kad sam se rodio živim tamo, u tom istom stanu mojih roditelja. Za šest godina, koliko sam poslanik, ja nisam uspeo kao Đilas da steknem milijarde, nego živim u istom stanu i ne vozim ni džip BMV, niti vozim takva neka besna kola ko što oni to voze. Vozim tuarana, Folsvagena, 2014. godište.Nemam taj problem da izađem pred svakog da mu nešto kažem. Hoću da se borim protiv njih i spreman sam svuda da im odem, gde god pozovu, pošto oni kažu mnogo su hrabri, jaki. Gde god organizujete bilo kakvu vašu sesiju, ja ću vam doći, jer vas se ne plašim, jer imam argumente za razliku od vas.Naravno da ću uvek da upalim baklju na svojoj terasi, jer ta baklja im je toliko zasmetala, s obzirom da je ona bila simbol borbe da se takvi zlikovci više nikada ne vrate.Još jednom ponavljam, krivičnu prijavu, šta god da me optužite, ma ja to sve prihvatam na sebe, apsolutno prihvatam na sebe i pevajući bih išao na robiju ako bi me neko osudio zato što sam se borio protiv takvih.Na kraju, oni kažu da će nas smeniti. Ja ih pozivam da to urade na izborima, a što se tiče potencijalne smene na ulici, to mogu da sanjaju, i to im nikada nećemo dozvoliti. dozvoliti. Ima ona narodna - sit gladnom ne veruje. Onaj što tamo na Vračaru uspe da kupi tolike stančuge i nekretnine, taj ne veruje onom gladnom, pa makar i tu na periferiji Beograda. Vi sad njih pola da pitate gde se nalazi Ripanj, gde se nalazi Zuce, oni nemaju pojma, oni nisu bre otišli da zamažu negde cipele u kampanji, a hoće da pobede na izborima. Mi, bre, svaki zaseok obiđemo, a onda oni kažu - idu njihove horde. Nije tačno idu naši aktivisti. Da, obići ćemo svakog aktivistu zato što hoćemo da pobedimo. Naravno, da hoćemo da pobedimo.Iskren da budem, ima i kod nas mnogo toga lošeg. Možda bih se i radovao kada bi se pojavila neka opcija sa nekim ozbiljnim liderom, sa ozbiljnim programom pa da nas smeni i pobedi, ali ovi nikada, apsolutno nikada.Moram nešto da kažem što se tiče naše stranke, hvala svim članovima, pre svega, koji su stali uz mene. Hvala i beskrajno hvala i mnogim funkcionerima, koji su stali i koji su me odbranili. Danas je i Marija Obradović ovde, ovako da kažem, hvala kolegi Aleksandru Markoviću koji je dao izjavu itd. Znam mnoge od njih i preko društvenih mreža smo se dopisivali. Hvala im na tome.Drage na tome.Drage kolege koji ste se sklonili u mišje rupe, a u našoj ste stranci, sram vas bilo. Ima ona replika iz „Maratonaca“: „Žao mi je što ste moji, a ne deca nekih mojih neprijatelja, jer ko je vas poznavao i pakao mu je mio. Iskreno, kakve ljude imamo negde u rukovodstvu, pojedine ljude koji su se tako sklonili, ja ih HDZ-u ne bih poželeo. To vam najiskrenije kažem. Nadam se da će ovi izbori i tu promenu, koja je preko potrebna u našoj stanci, da donesu i da imamo jednu opciju koja će se zaista boriti za srpske nacionalne interese i koja će se boriti za ovu zemlju kao što se to bori Aleksandar Vučić. Hvala.

prvi potpredsedniče Dačiću, kolege poslanici, građani Srbije, danas smo tu i govorimo o svim onim stvarima koje su desile kod nas unazad, kako kažu, 50 dana od kako je vanredno stanje.Mislim da su se Vlada Republike Srbije, predsednik Srbije i svi oni koji su bili borili svi zajedno protiv ove nemani, protiv koronavirusa koji je odneo preko 200 života u Srbiji. Mislim da je naš rad, rad naše Vlade i svih nas na terenu pokazao da je tako trebalo da bude.Ja sam iz Svrljiga.

besplatno smo delili zaštitne maske za naše građane, za naše ljude koji žive na selu i od sela.Sada, kao i ranije, se pokazalo da kada je najteže da je tu naše selo, tu je naša poljoprivreda. Sada, kada obiđem naša sela po svrljiškom kraju, u nekim kućama nisu bili ljudi, pre 20 godina su bili tu, kada je bio rat, kada je bilo bombardovanje, a sada su ponovo došli ti, koji su možda došli sa Vračara ili iz drugih krajeva Beograda ili nekih većih gradova, gradova, u svoje rodno selo, u svoju kuću u kojoj nisu bili 20 godina i tamo se sada dimi dimnjak. To je znak da kada je najteže tu je naše selo, naša poljoprivreda.Uvažena predsednice Vlade, rekao bih jedno veliko hvala svima koji su bili tu da branimo našu zemlju, naše ljude na selu i od sela od ovog virus koji je stvarno strašan.Zahvalio bih se našim lekarima, sestrama, našim ljudima koji rade u zdravstvu, pošti, u policiji, vojsci, u upravama. Zahvalio bih se svim volonterima, ali prvo sam rekao doktorima i sestrama, ljudima koji rade u zdravstvu.Uvažena premijerko, bilo bi dobro da vi kao predsednica Vlade u narednom periodu…(Predsednik: Hvala. Vreme.)Samo da završim ako nije problem.…iznađete mogućnost da našim doktorima, našim sestrama koji nemaju svoje stanove

zaista sam imala nameru da govorim o dnevnom redu. Međutim, skratiću svoju diskusiju.Danas na dnevnom redu Odluka o ukidanju vanrednog stanja. Oči javnosti apsolutno uprte u Skupštinu Srbije, jer naši građani sa radošću iščekuju da se vrate koliko-toliko normalnom životu.Na prošloj sednici sam govorila o tome da opasnost od virusa Kovid-19 nije prestala, koliko sam razumela struku, ali da su se stekli uslovi da relaksiramo i ukinemo i vanredno stanje i jedan deo mera koje su bile donete.U Srbiji se neko bavi politikom, a neko politikanstvom, nadgovornjavanja je bilo i biće. Da ne bih to radila, uputiću samo apel sve se ovde čulo, sve se ovde reklo, ostaje da izvršimo zadatak zbog kog su nas građani izabrali pre četiri godine, a to je da kada imamo na dnevnom redu važnu odluku mi je donesemo u korist građana. Da li smo bili u pravu, kao vladajuća većina, ili nismo, odgovoriće građani Srbije na predstojećim izborima na kojima, napominjem, pravo da učestvuju imaju svi.To je sve što ću reći, uz još jednu napomenu. Žao mi je samo činjenice da je velika istina samo jedno. Mi smo roditelji koju deca nisu mogla da biraju, i to je hendikep sve naše dece. Ostalo je politikanstvo. Hvala.

ali do njega ne bi ni došlo, relativno ipak brzo, da upravo naša Vlada i predsednik Vučić nisu reagovali tako brzo, tako odgovorno, tako promišljeno, neprekidno samo korigujući se.To je ono što sam primetila i što mi se naročito dopadalo, dakle, upoređujući iskustva onih koji su se sa ovom pandemijom susretali pre nas, rekla bih i hrabro, hrabro svesni da će možda i svakako biti i kritikovani, ali rezultati su pokazali uspeh i ja ću, želim zapravo da vam uručim svoje lične čestitke i divljenje ne samo Vladi, svim ministrima, predsedniku Vučiću, ali i da ne nabrajam ovde je mnogo puta izgovoreno nešto i ako nije na odmet da se izrazi zahvalnost, večna zahvalnost i divljenje svim onima, svim ljudima koji su 24 časa neprekidno radili tokom ovog perioda da naša zemlja funkcioniše ovako, a funkcionisala je mnogo dobro.Pokušavam da izbacim kao i koleginica Snežana, što više stvari iz onoga o čemu sam želela da govorim, ali ipak evo samo kratko što se tiče ljudskih prava i sloboda, mislim i samo da spomenem, pošto danas nismo o tome govorili da su na prethodnoj sednici vrlo dobro to obrazložili i gospodin Aleksandar Martinović i gospodin Vojislav Šešelj i ja se apsolutno sa time slažem, da je pre svega prioritet i ono čemu se daje prednost život, ljudski život i to je naša Vlada pokazala i to mora da se ponovi milion puta, jer je to nešto što je izdvojilo i našu državu, dakle briga svakodnevna za svaki život.Opet sada da preskočim svašta, ali mislim da dve stvari, trudeći se da ostavim prostora, ima mnogo onih koji su i u prošlom našem zasedanju ostali i ja sam bila među njima, bez mogućnosti da se obrate, ali dve stvari o kojima želim da pričam. O jednoj moram, nju ću ostaviti na kraju, a ovo je nešto o čemu želim da kažem par reči, a odnosi se na „Er biti da sam ja tu i lična kao neko ko je pre svega i proputovao ceo svet zbog profesije, ali veoma sam ponosna što imamo našu „Er Srbiju“. Mislim da mi je dužnost da skrenem pažnju mnogima koji su poslednjih godina, neću da kažem agitovali, ali stavljali „Er Srbiju“ često u neki negativni kontekst, napadajući je, tražeći razloge zašto ona ne treba da postoji, kritikujući Vladu, pri tom izražavam divljenje za vizionarstvo našeg predsednika Vučića zbog njegovog odnosa, upravo prema „Er Srbiji“, prema našoj avio kompaniji.Dakle, ja sam ponosna na „Er Srbiju“ i neću sada da vas zadržavam, još tada nisam ni bila poslanik, bila sam četvrta na listi kada je bio prvi promotivni let za Njujork, ponosna, kupila sam kartu za taj promotivni let, jer sam između ostalog kao umetnik došla jednim od poslednjih letova, upravo iz Amerike i želela sam da da uživam u tome što se naš „Er Srbija“ vraća u Ameriku sa direktnim letom.Dakle, skrećem pažnju da nije dobro da se na neki način javnost ubacuje u priču – eto naše pare, te floskule, tipa koje se koriste kao pomoć kompaniji koja praktično izdiše i sada već sve možete da zamislite što smo i sami čitali, kako bih rekla stavljanje „Er Srbije“ u negativni kontekst. Sada je ona pokazala i zablistala koliko nam je važna, koliko je neophodna i kamo sreće da mi možemo sada da kupimo jedan široko trupni avion. Kažu oni koji se razumeju u u ekonomiju i ulaganje da se obično velike investicije ulažu onda kada su najveće krize. Dobro, možda je ovo naivno sa moje strane, ali bih se radovala. Sve pohvale Ministarstvu spoljnih poslova, našim ambasadama, konzulatima, mnogo sam bivala u kontaktu sa raznim ljudima iz naših ambasada. Masovno se roditelji naših đaka i studenata i ostali građani zahvaljuju fantastičnoj koordinaciji i opet opet ponavljam zbog javnosti, besplatnim letovima koje je ova naša mala Srbija, a tako velika podnela, izdržala i učinila i to ne sme da se zaboravi. Dakle, svaka čast "Er Srbiji", pilotima i da se vratim sada na ono što mi je veoma važno i što mi je dužnost, gde se osećam veoma odgovornom, a to je položaj slobpodnih umetnika.Ne samo da se osećam odgovornom, nego kao neko ko je veoma disciplinovan, inače, nema uspeha bez discipline, odgovornosti, pa ako hoćete i traženja krivice uvek, jedino i prvo u sebi. Ja se osećam, možete mi verovati ili ne i krivom što u ovom trenutku, barem ja i javnost, ne znamo šta je ono što je plan koji se odnosi na rešavanje problema slobodnih umetnika.Samo kratko da kažem da slobodni umetnici, zarad javnosti, tokom ovog vanrednog stanja nisu bili u mogućnosti ni na koji način da zarade svoj novac, da rade, a ono što je možda još dramatičnije, što se ne zna u budućnosti, kada će se to desiti, kada će oni to moći da urade.Ja sam preduzimala od prvog trenutka korake, sve ono što je u mojoj mogućnosti i vama se premijerko Brnabić beskrajno zahvaljujem što ste pokazali veliko razumevanje, ali ujedno i izvinjavam što sam vas presrela onako na hodniku, svesna da neću imati mogućnost da se obratim, videla sam kako teče tok našeg zasedanja, ali ja sam vam zaista beskrajno zahvalna što znam i videla sam i prepoznala u vama apsolutnu spremnost i razumevanje da se ovaj problem reši. Ne samo sada, vi ste reagovali odmah i kada smo rešavali problem baletskih umetnika i apsolutno pokazali veliko razumevanje kada je u pitanju kultura, Narodno pozorište u Beogradu.Takođe sam srećna što je naš predsednik u svom intervjuu pre možda sedam dana na RTS najavio i pokazao spremnost i interesovanje da se što pre reši status slobodnih umetnika. To nije zahtev njihov. To je jedino pravedno, jedino moguće i svesna sam da na budžet naše zemlje se vrši atak sa svih strana i ne znam, strepim iskreno kako će to naša zemlja izdržati i podneti. Toliko mnogo ima polja i segmenata koji zahtevaju pomoć, ali ovo je jedino.I da nisam poslanik,

One nisu umanjene i ovo mi je prilika da takođe skrenem pažnju na izuzetno zahvalnu poziciju

razmisle, barem da razmisle da neki drugi sistemi i neke druge države kada su umetnici u pitanju ne prepoznaju i nemaju stalni radni odnos i da mnogi od njih koji se su nezadovoljni i neprekidno nezadovoljni i stalno traže razlog da za svoj jed i nezadovoljstvo, neka samo promisle kako smo mi i u ovom stanju sad dobili plate koje nisu umanjene. Za razliku od slobodnih umetnika grad je reagovao veoma brzo i 309 umetnika po mojoj informaciji je, već je krenula isplata, ali ja vas molim predsednice samo da nam pojasnite javnosti i ostalima koji nisu dobili još ništa, za razliku od frizera koji su već počeli da rade, slobodni umetnici nemaju tu mogućnost. Ja vas samo molim da nam u dve rečenice predočite šta je ono što je plan za veliki broj naših dragocenih slobodnih umetnika. Hvala.

vam.Hvala vam, poštovana Jadranka i hvala vam što razmišljate o ovome i što se toliko borite za samostalne umetnike i za našu kulturu i umetnost uopšte ste me presreli, kao što kažete, na hodniku, što smo o tome razgovarali.Dakle, zaista još jednom želim da kažem svima da ni u jednom trenutku nismo zaboravili na samostalne umetnike, samo su postojali određeni privredni prioriteti i ono što je bilo nama teško je, bilo teško da izdvojimo poseban sektor ili segment privrede da nađemo pravi način, a da to bude transparentno i svima isto da pomognemo. Dakle, ono što smo krenuli sa prvim talasom mera je bio talas mera zaista prema celokupnoj privredi, ali smo se samostalnim umetnicima zaista posebno bavili upravo zato da bi našli dobar način.Na kraju krajeva, kao što ste rekli, predsednik Vučić je takođe rekao da, niti smo zaboravili, niti ćemo zaboraviti, naći ćemo način da izađemo ljudima, da im damo podršku, jer na kraju krajeva zaista mislim da ćemo se složiti, da ne znam da je Srbija videla ranije Vladu koja se toliko bavila kulturom i toliko uložila u kulturu i u kulturnu infrastrukturu i da smo jedna jedinstvena Vlada koja je uzela kredit od jedne međunarodne finansijske institucije u ovom slučaju CEB-a, Razvojne banke Saveta Evrope samo za investiranje u kulturnu infrastrukturu.E, sada odlična vest za vas i drago mi je da mogu danas to da kažem i za sve samostalne umetnike, ovo što je Grad Beograd uradio, svaka im čast, nije to bilo za samostalne umetnike, to je već bilo za neke umetnike na ugovor, završili smo taj posao, sutra na sednicu Vlade ide zaključak, dakle, evo, preda mnom je zaključak radi stvaranja pretpostavki za nesmetano obavljanje delatnosti samostalnih umetnika na lokalnom nivou, kao i radi podrške ove delatnosti uslova pandemije Kovid-19, dodeljuje se bespovratna finansijska pomoć iz budžeta Republike Srbije u neto iznosu od 30.000 dinara mesečno za period od tri meseca. Dakle, kao i svima ostalima u privredi, dakle, bespovratna pomoć 30.000 dinara mesečno, za tri meseca, iako je ovo sve trajalo dva meseca, dakle, za 30.000 mesečno, tri meseca licima koji imaju status lica koji samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, utvrđenog od strane reprezentativnog reprezentativnog udruženja u kulturi u skladu sa Zakonom o kulturi.Ovo je, neki bi rekli trošak, ja mislim investicija iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu od 211 miliona 770 hiljada dinara. Ova sredstva će se transferisati na račune lokalnih samouprava koji će onda, imamo tačno nabrojane, sve lokalne samouprave u zaključku sa tačnim iznosima po reprezentativnim udruženjima, odnosno samostalnim umetnicima i onda ćemo zajedno sa lokalnim samoupravama raditi da se to odmah dalje i isplati.Dodatno na to kao u okviru programa – Srbija stvara, ćemo imati i veće pripremljen. Hteli smo samo prvo ovo da završimo, pa onda da imamo i jedan dodatni konkurs na koji će samostalni umetnici moći da se jave. Tako da, podržavamo i na taj način, ali evo sutra već završavamo. Hvala

Republike Srbije je pokazala visok stepen odgovornosti i mogućnost prilagođavanja novonastalim okolnostima. Za razliku od mnogih mnogo razvijenih zemalja, Srbija je uspela da se izbori sa ovom opakom zarazom, o čijem poreklu i o načinu lečenja se još uvek nedovoljno zna.Mere zna.Mere Vlade Republike Srbije i uvođenje vanrednog stanja su već dali rezultate, što pokazuje svakodnevno smanjenje broja obolelih i broja smrtnih ishoda. Sve mere donete su na predlog struke koja je bila u sastavu Kriznog štaba, koja je sa Vladom činila dobar i kompletan tim. To potvrđuju činjenice da smo upravo tim merama optimalno sačuvali i zdravlje građana i naš zdravstveni sistem, koji je pokazao izuzetno fleksibilnost, odgovornost i posvećenost.Kao lekar želim da se zahvalim svim svojim kolegama i ostalim zdravstvenim radnicima, ali i svom ostalom osoblju zaposlenom u zdravstvu, koji su nad čovečanskim naporima uspeli da suzbiju ovu pandemiju. Zato ne smemo da zaboravimo ovaj društveni sektor kada sve ovo prođe. Treba ga jačati i podizati na viši nivo i mnogo više ceniti ljude koji se brinu o našem zdravlju i građanima vratiti poverenje u lekare i zdravstvo Srbije.Treba obezbediti i stimulativne uslove za zapošljavanje mladih zdravstvenih radnika, lekara, medicinskih tehničara koji su i ovoga puta podneli ogroman teret. Zdravstveni sistem je nažalost urušavan posle 2000. godine, ali je poslednjih godina ojačao i istinski izdržao ovaj veliki zdravstveni izazov kakav svet ne pamti.

Najveći efekat svakako su dale mere izolacije i distance. Naši građani su ozbiljno shvatili čitavu situaciju i težinu mogućih posledica po zdravlje stanovništva. Posebnim i pojačanim merama bili su obuhvaćeni naši najstariji građani. Mere su bile teške, ali neophodne radi zaštite zdravlja i života naših građana.Želim posebno da istaknem da je Srbija od početka pojave pandemije brinula i o svojim građanima koji su se zatekli u inostranstvu, odnosno širom sveta. Sve pohvale ;inistarstvu spoljnih poslova na čelu sa ministrom Ivicom Dačićem i Vladi Republike Srbije koja je humanitarnim letovima i i drugim saobraćajnim koridorima organizovala povratak u Srbiju preko 15 hiljada naših građana sa svih strana sveta. To nije bilo jednostavno, jer su mnogi aerodromi bili zatvoreni.Takođe, iz Srbije su posebnim letovima vraćeni strani državljani u svoje matične države, među njima su bile i brojne diplomate posle čega je usledila zahvalnost mnogih država i državnika našem ministru spoljnih poslova Ivicu Dačiću.Osećam Dačiću.Osećam potrebu da se u ime poslaničke grupe SPS zahvalim svima koji su svakodnevno radili tokom vanrednog stanja. To su, pored zdravstvenih radnika, i policajci, vojnici, rudari, trgovci, apotekari, naši poljoprivrednici, vozači i svi ostali koje možda nisam pomenula, kako bi omogućili normalan život u ovakvim vanrednim uslovima.Ukidanje vanrednog stanja je rezultat stvorenih epidemioloških uslova za to. Time što ukidamo vanredno stanje ne znači da se ukidaju sve mere, ostaju na snazi mere socijalnog distanciranja, zbrana većih okupljanja i mere pojačane higijene.Verujem da će sve ovo što nas je zadesilo uticati na sticanje navika da više brinemo o svom zdravlju, podižemo imunitet, brinemo i higijeni i čuvamo svoju planetu. Zahvaljujem.

danas kada raspravljamo i kada ćemo verovatno doneti odluku o ukidanju vanrednog stanja, moramo se podsetiti da smo propustom većine bili sprečeni da govorimo o uvođenju vanrednog stanja, zato što je to bila i ostala nadležnost Narodne skupštine Republike Srbije.Neko je ovde jutros rekao da ste vi procenili da Skupština ne može da se sastane i da zato nije Skupština donela tu odluku. To što ste vi procenili je vaša stvar, ali to što je neko od kolega poslanika to rekao samo pokazuje, zapravo, bahato ponašanje vlasti, što nikako nije dobro.Da dobro.Da se vratimo malo na sam početak, samu pojavu, bar zvaničnu, Koronavirusa u Srbiji. Čini se da je početak i kraj vanrednog stanja bacio ozbiljnu senku na izuzetan rad lekara, celog medicinskog i nemedicinskog osoblja kojima zaista treba svako ozbiljan u Srbiji da oda priznanje. Vi ste, gospođo Brnabić, rekli kako ste svi vi radili danonoćno. Ne kažem da nisu radili i neki članovi Vlade i vi svakako, ali ostavite sada vas kada su u pitanju rezultati u borbi protiv COVID-a, ipak oni pripadaju isključivo struci. Svakako podrška vlasti je bila potrebna i bez nje mnogo toga i sami lekari kažu ne bi mogli da urade, ali neka niko od nas ne stavlja sebe ispred njih u ovoj situaciji. Jednostavno, ne zaslužuju oni oni to.Danas su se ovde čula različita mišljenja i normalno je, u Narodnoj skupštini i treba da se čuju različita mišljenja, ali, zaista, ono što je rezultat borbe naših lekara i kompletnog zdravstvenog sistema u Srbiji jeste činjenica da smo mi, možda sad to u odnosu na 202 mrtvih ružno zvuči reći - dobro prošli, jer ako je i jedan čovek umro nismo dobro prošli, ali govorimo u okolnostima kakve su svuda u svetu i to je nešto što što treba da se zaista javno i kaže.Nisu vam svi ministri, gospođo Brnabić, radili ni dovoljno, ni dobro. Zorana Mihajlović je čak uspela u toku vanredne situacije, odnosno uspeo je još jedan njen, treći po redu saradnik da se nađe pred licem pravde zbog nekog kriminala, a ona se bavila nekim drugim poslovima.Da se još jedanput podsetimo kako je počelo to sa Koronom u Srbiji. Sećamo se svi one konferencije kada je dr Nestorović pričao da je Korona najsmešniji da je upućivao žene da uzmu valjda neki dinar od muževa pa da idu u šoping u Milano. Znate šta mi mislimo? Pošto je on DOS-manlija i funkcioner još onog vremena, vrlo moguće da je on to, zapravo, navukao Aleksandra Vučića, da je to namerno tako rekao da bi se Vučić na istoj toj konferenciji smejao i rekao da nam je za Korone, nama kao Srbima, dovoljno popiti dve rakijice. To je bilo jako loše i jako ružno.Onda, takođe, ministar Zlatibor Lončar reče, kaže – ako bude trebalo, mi smo spremni čak da pravimo vakcinu. Evo, treba, pa neka uključi tu ringlu, jer tako je zvučalo – samo da uključi ringlu i sad će vakcina.Kada je u pitanju kraj, naravno, biće vremena malo da kažem i nešto što je u međuvremenu bilo, kada je u pitanju kraj ovog vanrednog stanja, takođe ste vi iz vlasti pokazali veliku neozbiljnost i nekako, ponavljam, senku na ono što je bilo dobro u ovom periodu kada smo se svi zajedno na čelu sa našim medicinskim osobljem borili protiv Korone.Bili smo svi,

kad moraš da izađeš onda „Kupuj domaće“. Malo smo bili u prilici da se pojavljujemo u medijima, ali naš predsednik je nekoliko puta bio, svaki put se javljao video-mrežom, nije mu palo na pamet da ide u studiju zato što je bio u grupi koja nije imala pravo da izlazi. Dakle, sve u interesu naroda i sve smo to radili da bismo mi kao narodni poslanici pokazali dobar primer građanima Srbije. To nam je, izmeću ostalog, uloga, pogotovo u ovakvom stanju u kakvom smo bili u ovom periodu i još uvek smo, znatno blaže, ali još uvek smo.Onda smo.Onda se desilo to, svi su ovde govorili o tom aplauzu koji smo u osam sati svako veče upućivali lekarima. vrlo brzo neko na Tviteru pozvao da se lupa u šerpe protiv režima Aleksandra Vučića i počelo je to onako blago lupanje, možda vam je lupalo u Srbiji stotinak šerpi, ali su se onda, naravno, tome pridružili i neki drugi ljudi koji možda nisu ni za one koji su organizovali lupanje u šerpe, možda nisu ni za vas, ni za nas, možda neće izaći na izbore, možda su prosto nezadovoljni. Činjenica je da ima puno razloga da ljudi u Srbiji budu nezadovoljni. Onda ste vi iz vlasti, mi mislimo, napravili veliku grešku kada ste se tim šerpama suprotstavili bakljama.Zašto to nije dobro? Da su to normalne okolnosti, oni neka lupaju u šerpe, vi šetajte sa bakljama, ali i jedno i drugo je na izvestan način kršilo mere koje smo imali od stručnog kriznog štaba. Zato to nije bilo dobro.Onda smo ovde bili u prilici da vidimo, ne samo ovde, nego i u medijima, pa ovde na konferencijama, patetika, licemerje. Nemojte to. Nemojte to. Nemojte da kvarite ono što je bila naša zajednička borba, svih časnih građana Srbije je bila ta borba u kojoj smo svako na svoj način učestvovali u ovom prethodnom periodu. Šta ste vi dozvolili?Najpre, dozvolili?Najpre, samo da kažem za te baklje. Danas je ovde neko od poslanika iz vlasti rekao – da, mi smo onda izašli sa bakljama da mi njima pokažemo, a pre dva dana je Aleksandar Vučić rekao da naprednjaci nemaju baš ništa sa bakljama. Morate malo ponekad da se konsultujete, nije baš zgodno ovako da narod sluša. Ali, dobro, to je takođe vaša stvar.Ali, šta ste drugo dozvolili što nije dobro? Mi smo ovde imali, beše to onaj dan kad je zasedala Skupština ovde, grupu hohštaplera, huligana, neki imaju i poslaničke legitimacije, koji su sedeli ispred Narodne skupštine, nešto kao nekad Toma Nikolić na stiropolu, pa su oni tu pokazivali da su oni sila, da njima niko ništa ne može, pa oni mogu u vreme policijskog časa, odnosno zabrane izlaska na ulicu, oni su se tu švrćkali, stajali. Onda se kao slučajno pojavila grupa penzionera koji su sa zastavama i svi žive 600 metara u krugu Skupštine izašli da šetaju. Nije moguće i nemojte praviti budale od naroda.Dakle, mi verujemo da su penzioneri patriote i da bi oni rado na svakom mestu prošetali i mahali zastavom, ali da su se posle mesec i po dana izlaska iz kuće setili da ponesu zastavu, da mašu i da baš prođu ispred Skupštine i da baš kažu Bošku, Đilasu i ostalima da su oni protiv njih itd, nije to ništa spontano i zato to nije dobro i zato to nije lepo, pre svega.Ovde je gospodin Dačić danas pomenuo da smo mi išli, odnosno da ste vi kao vlast išli po naše ljude u inostranstvo, naravno, bilo je u pitanju 400.000 naših građana. Najpre niste hteli da čujete za njih, pa ste se onda opet smilovali, pa ste otišli po njih i dobro je što jeste i bila je obaveza da odete. je veliki problem. Ti ljudi su otišli iz Srbije svojevremeno zato što ovde nisu mogli da se zaposle. Sada nemojte da nam mažete oči nekim procentima, nego i tih 400.000 ljudi su sada na spisku nezaposlenih, pa moraćete da se pobrinete da se i za njih, nadamo se, nađe posao.Ali, šta mi je bilo interesantno. Kaže gospodin Dačić

Čim se pojavila korona, prvo što su uradili, zatvorili su granice, kojih inače, vi nam tvrdite, nema.Molim vas samo da mi odgovorite na jedno pitanje. Od toga zavisi da li ćemo glasati za ovaj Zakon o važenju uredbi.Vi ste predvideli 15 uredbi koje će važiti do donošenja odgovarajućih zakona. Bili ste u obavezi, a možda možete i sada da nam kažete, koji je rok u kome ćete Narodnoj skupštini predložiti ove zakone? Da li je to nikada ili nekada? Da li znate kada će to biti, jer od toga zavisi da li ćemo glasati za ovaj zakon? Hvala vam.

Pre svega, želim i vama da se zahvalim zato što, u pravu ste, zaista, u tom smislu ste uvek pozivali na poštovanje svih mera, na jednu disciplinu, samodisciplinu i sve ono što je, na kraju krajeva, dovelo i do ovog rezultata, a to je da čini mi se, u najkraćem mogućem roku blizu toga da proglasimo pobedu nad ovom epidemijom i, na kraju krajeva, da predložimo ukidanje vanrednog stanja neko postepeno relaksiranje mera koje najavljujemo i na pres konferencijama i putem sredstava javnog informisanja. Nastavićemo tako u zavisnosti od dalje epidemiološke situacije u Republici Srbiji.Što se mnogih drugih stvari tiče, ne slažem se i volela bih da probam da dam neka objašnjenja.Vi kažete da

Mislim upravo suprotno. Mislim da bi bahato bilo od nas da smo tada tražili da se saziva Narodna skupština, iako smo znali da je da je virus jak, da epidemija raste, da se širi virus svaki dan i da su brojevi svakim danom sve veći.Danas veći.Danas čitam i slušam razne predstavnike opozicije koji kažu – besmisleno je da danas tražite ukidanje vanrednog stanja kada su brojevi veći nego što su bili kada se uvodilo vanredno stanje. Ne mogu da shvatim kako ti ljudi ne razumeju da postoji još jedan izuzetno važan faktor u tome, a to je dnevni broj aktivnih slučajeva. Tada je broj dnevni broj aktivnih slučajeva svaki dan rastao, danas svaki dan opada, i danas je ponovo opao u odnosu na juče. Danas mi imamo procentualno zaraženo u odnosu na testirane svaki dan, praktično, sve manje, ali jasan silazni trend, tako da je situacija dijametralno suprotna. Ne bi mogla da bude drugačija od onda kada smo mi tražili da se proglasi vanredno stanje i danas kada tražimo da se ukine vanredno stanje.E sada, zašto ja mislim da bi mi bili bahati i bezobzirni da smo tada tražili i molili Skupštinu za zasedanje? Pa zato što mislim da je neumitno da mi imamo jasnu većinu u ovom sazivu. Dakle, mi bi svesno ugrozili živote 600, 700 ili 800 ljudi koji učestvuju u jednoj sednici, dakle, ne samo narodni poslanici, nego cela ostala administracija i svi ostali ljudi koji rade svakodnevno da bi mi imali ovakvu jednu sednicu. Mi bi ih svesno ugrozili, znajući da će rezultat nakon toga biti proglašenje vanrednog stanja.Mislim da bi to bilo bahato i bezobzirno, zato što znam da bi ugrozili živote. Virus je u tom trenutku bio izuzetno jak, brzo se širio, imali smo ozbiljnu opasnost, tada smo imali i najveći broj ozbiljnih slučajeva, što danas nije slučaj. Dakle, zaista bi svesno pozvali narodne poslanike i sve one koji rade na jednom sazivu Skupštine i doveli njihove živote i njihovo zdravlje u opasnost. Dakle, mislim da se nismo ponašali bahato. Mislim da smo se ponašali odgovorno i sa puno obzira i prema vama narodnim poslanicima i prema svima ostalima koji rade u Narodnoj skupštini ili Ministarstvu unutrašnjih poslova koji obezbeđuju itd. Verujem da se oko toga nećemo složiti, ali želela sam još jednom da obrazložim i građanima Republike Srbije zašto mislim da je naše ponašanje bilo odgovorno.Za sve ostalo ja kao predsednica Vlade mogu da pričam u ime Vlade Republike Srbije. Dakle, Vlada Republike Srbije se jednako ponaša i odnosi prema svim građanima. Ja sam, naravno, protiv svakog kršenja zabrane kretanja i jednako će ti ljudi biti sankcionisani. Sve ostalo radiće nadležni organi, ali stav stav prema svim građanima Republike Srbije jeste i mora biti isti i tako se Vlada Republike Srbije i ponaša.Sada, jeste dodatna specifičnost što vi imate, kao što ste i sami prepoznali, jedan deo političke opozicije uglavnom grupisan oko Saveza za Srbiju i neke sa strane, ja ne mogu zaista dnevno da ispratim ko je sada u tom savezu, ko nije u tom savezu, ko za koga radi, ko koga plaća itd, ali je to ta grupacija koja se okupljala na stepeništu Skupštine kada je, na kraju krajeva, i bivši predsednik Boris Tadić rekao: „Ko se setio ovako glupe ideje“, pa sad dalje, svi su videli. Dakle, priznao je i sam da je izuzetno glupa i nepromišljena ideja, ali to su njihove međusobne rasprave i čarke. Isto tako i na skupu podrške Đilasu i Đilasovoj porodici jedna situacija koja je inicirana događajem koji se nije desio, dakle, klasičan politički spin, i sada su oni prekršili zabranu kretanja.Ljudi koji nisu imali dozvolu za kretanje su kažnjeni ili će biti kažnjeni novčano, opet, to nije do mene. Ali, i vi i građani Republike Srbije morate biti svesni, to je ono o čemu su neki narodni poslanici danas pričali, pričali, jedino što oni žele, kao što smo videli danas na početku ove sednice, su incidenti. Incidenti, fizičke provokacije i fizički obračun, to je njihova jedina politika i to je više nego jasno.Zbog budućnosti Srbije, zbog sadašnjosti Srbije, zbog stabilnosti u Srbiji izuzetno je važno da Vlada Republike Srbije, Srbije, da SNS budu i ekstra tolerantna da se ti incidenti ne bi izazivali, što ne znači da se zakon neće primenjivati. Zakon će se primenjivati, ali mi ćemo se truditi u svakoj situaciji da izbegnemo incident, skoro po svaku cenu. Kao što smo videli svih ovih dana u bliskoj prošlosti, poslednjih sedam dana, recimo, na kraju krajeva jutros u ovom Domu.Tako da, to je moj odgovor za vas. Apsolutno osuđujem svako kršenje zabrane kretanja i mislim da je to izuzetno važno i da će Vlada Republike Srbije oko toga biti striktna.Sve ostalo što smo najavili završićemo prema Narodnoj skupštini, kao što smo i do sada završavali. Dakle, Vlada Republike Srbije je tu, nigde ne ide, nigde ne beži. Tu smo da odgovorimo na sve zadatke koji su stavljeni pred nas, a i svakako da Narodnoj skupštini i vama narodnim poslanicima ukažemo svo dužno poštovanje i da vam prosledimo sve zakona na koje se čeka. Hvala. Hvala, gospođo Brnabić.Pravo na repliku ima Vjerica Radeta. Izvolite. **Vjerica Radeta** Odgovor na glavno pitanje, gospođo Brnabić, niste dali. U kom roku planirate da stavite predloge zakona da bi se ove uredbe pretvorile u zakon? To je bilo glavno i suštinsko pitanje.Ovo što ste vi sad malo raširili priču, sve je u redu, naravno, ali ja mislim da se, pretpostavljam, da ste se šalili kada ste rekli da niste sazivali Narodnu skupštinu zato što vi imate većinu. To je strašno čuti, verujte. Strašno. Šta to znači? Vi imate većinu i ne moramo uopšte da se sastajemo? Bilo je mesta da se Narodna skupština sastane, ko je bio taj ko je presekao tog dana i kao nožem odsekao – evo, od danas ne može. To nam nikada niko nije objasnio. Osim toga, članovi Vlade, Krizni štab, bilo vas je svaki dan bar stotinu bez rukavica, bez maski, znamo šta smo sve gledali, pratili smo to, pratili smo to, naravno, u medijima.Još nešto, ne stiže uvek sve da se kaže i mnogo toga ne stiže da se kaže, vi ste na prvih petnaestak do dvadeset dana sluđivali narod, zato što su svi članovi Kriznog štaba, i oni su, sigurna sam, u pravu, govorili – ne izlazite bez maski, ne izlazite bez rukavica. Maski i rukavica 15 do 20 dana ni zlatom da se plaćalo u Srbiji nije bilo, a vi kažete – bilo je, možda, dva, tri dana bez toga. To jednostavno nije tačno i to treba da se zna, kao što nije tačno da su bile baš pune i prodavnice.Istina je da su ljudi kupovali, verovatno, i ono što im ne treba, bar ne u dogledno vreme. Ne znam kakav se to strah pojavio, pa su se kupovale veće količine brašna, ulja i šećera, ali nekoliko dana ako ste hteli da kupite jedan litar ulja kilogram šećera niste mogli, zato što nekoliko dana toga nije bilo. Ne mislimo mi da je to ni tragedija, ni da je to ne znam koliko strašno, brzo je rešeno, ali samo vas molimo, nemojte da kažete – mi ni jednog sekunda nismo bili, za razliku od svih drugih.

uredbe kao predloge zakona doneti u ovako kratkom roku. Razumemo da to ne možete ni u roku od pet dana, ali samo vas molimo, recite nam, da bismo, mi ćemo glasati za odluku o ukidanju vanrednog stanja, zato što smo mi predlagali da se to desi još 3. maja u ponoć ali da bismo znali kako ćemo se odnositi prema ovom predlogu, da to uradimo ozbiljno i onako kako mi mislimo, samo nam recite – da li imate predstavu kada ćemo imati ove uredbe u predlozima zakona? Hvala. Hvala vama na tome što ćete glasati, mislim da je to zaista dobra vest za sve građane Republike Srbije i da se svi građani Republike Srbije raduju ukidanju vanrednog stanja.Hvala vama i na vašoj principijelnosti. Govorili ste da treba ukinuti vanredno stanje, glasaćete za ukidanje vanrednog stanja. Nažalost, na političkoj sceni Srbije imamo mnoge koji govore da nije ni trebalo ukidati, a onda će glasati protiv ukidanja. Tako da, mislim da je principijelnost zaista izuzetno važna u svakom normalno društvu i hvala vama na tome.E sada, vi ste iskusna političarka i razumem da vi mene, kao mnogo, mnogo neiskusniju možete da da okrenete, što bi se reklo, kolokvijalno, nekoliko krugova, ali nisam ja rekla da nismo sazvali Skupštinu zato što imamo većinu. Upravo suprotno. Upravo suprotno. Rekla sam da nismo sazvali Skupštinu zato što bi sazivanje Skupštine u toj situaciji bilo bahato, bilo bezobzirno, zato što bi direktno ugrozili ljudske živote, i ne 250 poslanika, već 600, 700 ili 800 ljudi koji treba da se sakupe na jednom mestu da bi se održala jedna sednica Skupštine.Dakle, rekla sam da nije bilo bezbedno i da ne bi bilo odgovorno da smo mi sazvali, pri tom sa ja onda dodala da svakako da je sazvana Skupština, da bi to bila odluka. Ali, nije to bio motiv da li mi sazivamo ili ne. Kao što ste i sami rekli, da je to motiv ne bi sazivali, valjda, ni jednu. Ne, bilo bi bahato da smo sazvali tada sednicu Skupštine. Ja sam verujte mi, sto posto sigurna da bi mi imali ozbiljne probleme zdravstvene nakon toga, u toj grupi ljudi, u toj grupi od 700, 800 ljudi koji bi se nalazili u tom trenutku na jednom mestu. Dakle, mislim da je to bila prava i poruka za građane Republike Srbije da je zaista ozbiljna pretnja. Tako da mislim da smo bili više nego jasni.Što se tiče nestašica, zaista nestašica nikada nije bilo, ni nestašice brašna, ni ulja. Ukoliko u jednom trenutku nešto nije bilo na rafovima, nije bilo samo zato što se pokupovalo do trenutka kada je neko stavio dodatne količine na rafove. Ali, da nečega nije bilo dva ili tri dana, to se u Srbiji nije desilo. Mislim da mi svi skupa treba da budemo ponosni to.Što se zakona tiče, nastavljamo sa radom u najkraćem mogućem roku, a mi smo već danas tokom dana kao Vlada uputili još neke zakone Narodnoj skupštini

Evo, kratko samo.Rekli ste gospođo Brnabić da ste imali isti odnos prema svim građanima, ali da vi ne želite sukobe. Naravno, niko normalan ne želi sukobe, ali vi kao Vlada, kao vlast nemate pravo da postupate linijom manjeg otpora. Zašto su svi građani Republike Srbije koji su uhvaćeni na ulici, na putu, na bilo kom javnom mestu u vreme kada je bila zabrana kretanja vođeni kod dežurnog sudije za prekršaje i dežurni sudija za prekršaje im izricao odmah kaznu.Pitam zašto su, ne zato što nije trebalo, a trebalo je, jer je to moralo da se poštuje, ali pitamo zašto su, zato što ovi ispred Skupštine Boško Obradović, Đilas, Jeremić, kako se zove ovaj iz DS i tako dalje, ta bolumenta, zašto oni nisu? Čega se vi to plašite? Kakav bi to sukob izazvalo? Zar oni nisu kao i svi ostali građani, zar nije trebalo da lepo dođe sudija za prekršaje, dežurni, kao što to je, ponavljam, je radio u nekoliko hiljadu slučajeva koliko je bilo takvih u Srbiji i zašto nije postupio sa njima na isti način? Da li su oni svete krave? Šta vi se plašite sukoba sa nekim ko je neka tamo, ne znam ni ja, kakva opozicija. Opozicija, pa opozicija. Opozicija prava je ono što sedi ovde, što raspravlja sa vama, što vam iznosi argumente i kontraargumente.Naravno, nemamo mi ništa protiv njihovog način borbe, to je njihova stvar, ali nije se smelo dozvoliti

Hvala, predsedavajući.Uvažena predsednice Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, na početku želim odmah da kažem da sam jako ponosna na svoju zemlju, na to kako smo se borili sa pandemijom, na sve mere koje smo sprovodili, da su one dale rezultate i na sve ono što je planirano da se radi u narednom periodu, nakon ukidanja vanrednog stanja.Ponosna sam na sve naše građane koji su poštovali mere, na rad Vlade Republike Srbije, na predsednika Aleksandra Vučića, na ceo zdravstveni sistem, na policiju, na vojsku, na naše volontere.Od kraja februara, kako je direktor Svetske zdravstvene organizacije posetio Srbiju, kada je tema sastanka bila Kovid - 19, od tog dana do dana današnjeg država Srbija odgovorno, organizovano, planski, timski, donosi mere, sprovodi planove, stavljajući na prvo mesto ljudski život.Dakle, pod broj jedan - spasavanje ljudskih života u Srbiji, uz apsolutno uvažavanje mišljenja struke. To je ono što je dalo rezultate. Vlada je potpuno uvažavala struku. Naši najbolji lekari su u kriznom štabu. Donete su mere kakve su donete. Možda neko nije bio saglasan sa tim. Možda se nekome dopalo, možda je neko lakše prihvatio, neko nije. Ali, to sad nije ni važno. Važno je da danas ljudi u Srbiji shvataju da su mere bile pravovremene, da su bile pametne i najvažnije - da su one dale rezultate.Pokazali smo odgovornu državotvornu politiku i u skladu sa preporukama struke, Srbija danas u ovom delu Evrope ima najmanju stopu smrtnosti.Zbog takvih pokazatelja, a i onih o kojima ste govorili na početku ove sednice, mi danas možemo da govorimo o ukidanju vanrednog stanja. Posao države je bio da obezbedi sve neophodne resurse, zaštitnu opremu, lekove, respiratore, da obezbedi da ima dovoljno svega i u prodavnicama, apotekama, da dovozi svoje građane iz celoga sveta, da sve ustanove funkcionišu.Dok je to radio predsednik Aleksandar Vučić, dok je zemlja bila ugrožena, dok su bili ugroženi životi ljudi, umesto da daju svoj doprinos, imali smo situaciju da su drugi napadali i rad Vlade i predsednika Aleksandra Vučića, kao i naše lekare. Na taj način oni su nanosili najveće zlo ovoj državi.Pored borbe koja je vođena za očuvanje života naših građana, Srbija je istovremeno vodila i borbu, odnosno, donosila je mere, pravila planove za ekonomski oporavak naše zemlje. Neke mere su već sprovedene, a neke će se sprovoditi u narednom periodu.Jako je važno da se istakne da je Srbija imala dobru polaznu tačku što se tiče ekonomije. Zbog svih mera i rezultata koji su doneti od 2014. godine, naše finansije su stabilne i mi ćemo zasigurno, ne kažem da ćemo lako otkloniti posledice, ali ćemo lakše u odnosu na neke druge zemlje i Srbija će biti broj jedan po pitanju rasta u Evropi. O tome govore i ekonomski stručnjaci, o tome govori i Ministarstvo finansija, o tome govore i relevantne svetske institucije.Imamo pandemiju, imamo, nažalost, određeni broj smrtnih slučajeva, ali, imamo i značajan broj izlečenih. Važno je da nam nije stao zdravstveni sistem, nije se dogodio kolaps u zdravstvenom sistemu. Imali smo dosta pomoći iz Kine, iz Rusije, naših partnera iz Evrope, iz SAD, a sve to zahvaljujući dobroj i odgovornoj politici koju vodi predsednik Aleksandar Vučić.Sada Vučić.Sada kada se bliži kraj vanrednom stanju, kada imamo sve ovo sa jedne strane, sa druge strane imamo, mogu blago da kažem, jedno ludilo na političkoj sceni. Videli ste jutros ovde na početku sednice i performans Boška Obradovića. On je sam sebe ismejao svojom tačkom ovde koju je izvodio jutros. Pokušao je da skrnavi državne simbole, da ošteti zastavu Republike Srbije. To nije prvi put da on izražava nešto protiv zastave Republike Srbije. Nedavno je koristio zastavu da bi otvarao vrata u Domu Narodne skupštine, a mogao je slobodno da uđe kao narodni poslanik. Očigledno da on, ili neko čije mere odnosno zadatke on sprovodi, ima nešto protiv srpske

a naročito poslednjih nekoliko dana. U apsolutnom nedostatku političkih argumenata i u izražavanju najvećeg stepena mržnje, u napadima panike jer se bliže izbori, imamo kukavičke napade i na sina, Danila Vučića. To je jezivo. Deca Aleksandra Vučića su svakodnevno izložena napadima, pretnjama, uvredama, i to po direktnom nalogu Dragana Đilasa. decu nikada niko nije pominjao, niti ih je napadao, a on je izvodio i predstavu pre neko veče, glumatao i folirao se da plače i odmah naredni dan zadao zadatak - napad na sina predsednika Republike. Niko od pripadnika tog njihovog saveza, saveza za propast Srbije, nije osudio ovakav napad. Na ovakav način oni pokušavaju da skupe jeftine političke poene.Ali, narod u Srbiji to vidi. Narod u Srbiji sve zna. Narod u Srbiji želi pristojnu i modernu Srbiju. Narod u Srbiji zna, i u prethodnom periodu, a uvideli su i sada, kroz ovu situaciju sa kojom smo se suočavali, ko vodi odgovornu i državotvornu politiku, da to vodi apsolutno predsednik Aleksandar Vučić i rukovodstvo koje sprovodi program SNS.Narod zna da je država dala svoj maksimum u borbi protiv Koronavirusa i zato mi danas možemo da kažemo da jedna mala Srbija izborila sa ovom pandemijom, da imamo najmanju stopu smrtnosti u ovom delu Evrope i zbog svih onih parametara o kojima ste jutros govorili, predsednice Vlade, koji propisuju Svetska zdravstvena organizacija, mi možemo da ukinemo vanredno stanje i da polako život vraćamo u normalu.Oni

jednom ponavljam, sve pohvale za rad Vlade Republike Srbije, za medicinske radnike, Vojsku, policiju, volontere i sve naše građane. Mi iz SNS ćemo dati apsolutnu podršku predlozima na dnevnom redu. Uskoro ćemo i glasati i ukinućemo vanredno stanje. I građani Srbije su spremni da zajedno, uz poštovanje mera, svih preventivnih mera koje su neophodne dok se ne pronađe vakcina,